Сьогодні день народження народного депутата Наталії Володимирівни Кацер-Бучковської. Прошу привітати Наталію Володимирівну. Шановні народні депутати, до головуючої надійшло звернення від двох депутатських фракцій, від депутатської фракції "Народний фронт" та депутатської фракції "Блоку Петра Порошенка", з проханням оголосити перерву в пленарному засіданні на 30 хвилин. Відповідно до частини сьомої статті 51 я оголошую перерву на 30 хвилин у ранковому засіданні, до 10 години 30 хвилин. Перерва до 10 години 30 хвилин.

Шановні колеги, шановний український народ! В моїй країні, в нашій країні, сьогодні ввечері, точніше вчора ввечері, відбулася подія, яку я не можу і ніхто з нормальних людей не може обійти стороною. Є люди, які не вчили історію України, і навіть ці люди знаходяться в стінах парламенту і не пам'ятають, що століття назад завдяки хаосу, махновщині і всім іншим які відбувались на території України, ми втратили державність і потрапили на 100 років в полон до східного сусіда. Вчора в Краматорську один народний депутат сказав, що начальник краматорської поліції Олександр Малиш, боєць полку "Дніпро-1", тяжко поранений в Іловайську, вилізши з того світу, повернувся до життя, пройшовши підготовку поліцейського, і очолив поліцію Краматорська він є взірцем поліцейського. Народні депутати або народний депутат, який, прикриваючись своїм мандатом, своїм посвідченням, дозволив собі бити працівників поліції. Я не знаю, куди ми повинні далі падати і на яке дно. Я знаю чітко, що ні один народний депутат не має собі права дозволити розпускати руки до тих, хто не захищений перед ними. Скажіть, будь ласка, начальник поліції Малиш, поранений, зранений, як йому захиститься від народного депутата? Зараз я хочу, звертаюсь до головуючого в залі, запросити поліцейських до до цієї зали, щоб вони розповіли про те, що відбувалося вчора. Як народний депутат дозволяє собі вести себе до правоохоронців? Там всі люди, які пройшли війну, всі зранені і поранені. І тому я прошу, пані головуюча, допустити до зали і дати право на виступ бійцям Національної гвардії і представникам Національної поліції, я прошу. Це вимога трьох фракцій. Ми наголошуємо на тому, що на сьогоднішній день стоїть питання виживання держави, виживання української України, яку зараз терзають зовнішній ворог. Внутрішній ворог он радіє з цього, який сидить в цій залі! Радіє з цього! Ми з ними тут не розібралися…

Ранкове засідання оголошую закритим.